Velkommen til dette møde. Udvalget for Forretningsordenen har den 17. november 2022 afgivet: Betænkning og indstilling om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57. (Vedrørende Morten Messerschmidt). (Beslutningsforslag nr. B 2). Betænkningen og indstillingen vil fremgå af www. folketingstidende.dk. Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Signe Munk (SF) og medlem af Folketinget Rosa Lund (EL). Kl.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

Karsten Filsø, godkendes som midlertidigt medlem af Folketinget fra og med den 22. november 2022 i anledning af Signe Munks orlov. Jeg har endvidere modtaget indstilling om, at 1. stedfortræder for Enhedslisten i Københavns Storkreds, Leila Stockmarr, godkendes som midlertidigt medlem af Folketinget fra og med den 22. november 2022 i anledning af Rosa Lunds orlov. Er der nogen, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 13:01 Afstemning Formanden

Fra Udvalget til Valgs Prøvelse har jeg modtaget indstilling om, at 1. stedfortræder for Venstre, Bergur Løkke Rasmussen, godkendes som medlem af Europa-Parlamentet, efter at Søren Gade den 1. november 2022 blev valgt til Folketinget. Jeg har endvidere modtaget indstilling om, at 3. stedfortræder for Venstre, Erik Poulsen, godkendes som medlem af Europa-Parlamentet, efter at Linea Søgaard-Lidell den 1. november blev valgt til Folketinget. Det bemærkes, at 2. stedfortræder, Kim Valentin, har valgt at overtage det ledige mandat i Folketinget, efter at Karen Ellemann ikke ønskede at modtage sit mandat. Endelig har jeg modtaget indstilling om, at 1. stedfortræder for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, godkendes som medlem af Europa-Parlamentet, efter at Peter Kofod den 1. november 2022 blev valgt til Folketinget. Er der nogen, der ønsker ordet?

Afstemningen slutter. Udvalgets indstilling er vedtaget enstemmigt med 102 stemmer. Det sidste punkt på dagsordenen er: 4) Eneste behandling af beslutningsforslag nr. B 2: Betænkning og indstilling om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57. (Vedrørende Morten Messerschmidt). Af Udvalget for Forretningsordenen. hr. Peter Kofod. Hvad skete der tirsdag på Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015? Det spørgsmål kan vi forhåbentlig meget snart få besvaret. Der er næppe mange, der glæder sig så meget til det som os i Dansk Folkeparti, for det bliver godt at få sagen – kendt som Meld-Feld-sagen – afklaret og afsluttet. Derfor stemmer vi selvfølgelig også ja i dag til at ophæve hr. Morten Messerschmidts immunitet – igen i dag. Igen i dag, hvor immuniteten skal behandles af et nyt Folketing, i håb om at en sag, der har kørt i årevis, forhåbentlig kan finde sin afslutning, og vi kan komme videre. Men sagen er ikke kun interessant for sit opslidende tidsforbrug. Sagen handler ikke bare om hr. Morten Messerschmidt eller om Dansk Folkeparti. Sagen er principiel. Det er nemlig den første straffesag nogen sinde om brug af midler fra et EU-parti. Og hvis den langstrakte affære ikke skal synes at ende i det rene ingenting – og det ville jo næsten være synd med de sikkert tusindvis af mandetimer, der er brugt – bør tingene bredes lidt ud. Sagen er også interessant, fordi Dansk Folkeparti jo langtfra er det eneste parti, der anvender oplysningsmidler fra EU. Jeg vil ikke stå her og pege fingre ad andre. I mit parti skal vi fokusere på os selv og tage ansvar for det, vi selv gør og har gjort – selvfølgelig også i den her sag. Men hvis vi skal forsøge at kunne finde en positiv konklusion eller lære af den her sag uanset udfaldet, uanset hvad retten på Frederiksberg måtte komme frem til, så kunne det jo være, at vi fik større klarhed over, hvordan EU-midler generelt bruges i fremtiden. Naturligvis kan det være vanskeligt at fastslå, hvor skillelinjen mellem et nationalt parti og den europæiske bevægelse principielt har ligget – og jeg peger som sagt ikke fingre. Jeg kan i virkeligheden bare tage et par eksempler fra de seneste år, som alle har været omtalt i medierne. Bl.a. er der et parti, der i sit eget medlemsblad er så heldig at have sin egen EU-gruppe som fast sponsor. Der er også et parti, der for EU-penge lavede en video om flygtninge, der intet havde med EU at gøre. Der er også et parti, der under Folkemødet afholdt EU-møder, der viste sig at handle om licens og offentlige ydelser. Alt det og meget mere kan man jo se på, hvis man er interesseret i at finde grænsen mellem et europæisk og et nationalt parti – og derfor har jeg et forslag: Kunne det måske være en idé at se de nuværende regler igennem og måske give dem et serviceeftersyn, der forhåbentlig kan bringe større klarhed over, hvordan offentlige støttemidler bruges? Jeg synes, at idéen er værd at undersøge. Men nok om det. Jeg behøver næppe at nævne, at sagen har haft store menneskelige konsekvenser for hr. Morten Messerschmidt, og at den selvsagt har haft store konsekvenser for Dansk Folkeparti. Sagen skulle være startet allerede i sidste uge ved retten på Frederiksberg. Vi har i Dansk Folkeparti haft en dyb bekymring for, om man ville kunne nå at behandle sagen på de retsdage, der er afsat, nu hvor immuniteten først kan ophæves i dag. Vi havde gerne set, Vi havde gerne set, at Folketinget havde forholdt sig til hr. Morten Messerschmidts immunitet allerede i sidste uge, men det var desværre ikke muligt. Når jeg siger, at sagen skulle være startet i sidste uge, er det jo også en grov omskrivning af virkeligheden. Reelt skulle sagen jo have været afsluttet for længst, men en inhabil byretsdommer betyder, at sagen nu skal starte forfra. En sag, der oprindelig startede som en grædemur af beskyldninger og endte med at være en diskussion om en underskrift og delfinansiering af et EU-seminar, har nu simret i årevis. Behøver jeg sige, hvor dødhamrende frustrerende hele det her cirkus har været for os alle sammen, og nok særlig for hr. Morten Messerschmidt, der har skullet bære det? Det bliver godt at få afsluttet. Vi håber derfor, at sagen nu kan gennemføres efter tidsplanen, og at retten på Frederiksberg vil se på den tidsmæssige situation med velvillighed, så vi kan komme i gang og forhåbentlig få det afsluttet før jul. Selv skal jeg jo ligesom andre medlemmer af det her Folketing vidne i sagen, og jeg håber, at det kan bringe afklaring og indsigt. Og jeg håber, at folk med dårlig hukommelse den her gang måske husker noget af det, de mente at have glemt sidst. Ellers er det jo godt, at der mig bekendt er en hel del nyt materiale i sagen, der måske kan kaste lidt mere lys over tingene. Sluttelig vil jeg opfordre Folketinget til at følge indstillingen fra Udvalget for Forretningsordenen og ophæve hr. Morten Messerschmidts immunitet. Tak for opmærksomheden, tak for ordet. Tak for det. Ønsker andre at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 13:09 Afstemning Formanden (Søren Gade): Der stemmes imod stemte 0]. Forslaget til folketingsbeslutning er enstemmigt vedtaget, og justitsministeren vil nu blive underrettet om dette.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 Tak